Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Državni ured za reviziju podnio je ovo Izvješće temeljem članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Prijedlog akta objavljen je na internetskim stranicama Hrvatskog sabora, a zbog obimnosti materijala po jedan primjerak u pisanom obliku dobio je svaki klub zastupnika. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Sada pitam glavnog državnog revizora gospodina Ivana Klešića želi li dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite za govornicu. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju ured je dostavio Hrvatskom poštovane zastupnice i zastupnici. U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju ured je dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplati prihoda u jedinicama lokalne samouprave. Naime, ured je obavio 21 reviziju učinkovitosti kojima su obuhvaćene sve lokalne jedinice u 20 županija i Grad Zagreb. Predmet revizije su bile aktivnosti lokalnih jedinica u naplati i kontroli naplate vlastitih prihoda i potraživanja za te prihode. Kao što vam je poznato vlastiti prihodi lokalnih jedinica su županijski, gradski i opći porezi, općinski porezi, prihodi od nefinancijske imovine, komunalni doprinosi i komunalna naknada i drugi prihodi prema posebnim propisima i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Ciljevi revizije su bili ocijeniti učinkovitost naplate, ocijeniti efikasnost organizacije i kontrole naplate, ocijeniti efikasnost mjera za naplatu potraživanja što ih poduzimaju lokalne jedinice, ocijeniti efikasnost primjene zakonodavnog okvira u dijelu koji se odnosi na naplatu prihoda lokalnih jedinica. Zatim ocijeniti efikasnost mjera informiranja stanovništva o značaju i namjeni za koju se naplaćuju prihodi i njihovom utjecaju na poboljšanje uvjeta života i zadovoljavanje javnih potreba na području pojedine lokalne jedinice. Na temelju revizijom utvrđenih činjenica ured je ocijenio da naplata prihoda u lokalnim jedinicama svih županija nije dovoljno učinkovita te su lokalnim jedinicama dane preporuke za poboljšanje učinkovitosti naplate prihoda. Za 7 lokalnih jedinica gradovi Bakar, Čakovec i Kutina te općine Blato, Drnje, Đelekovec i Hlebine ured je ocijenio da učinkovito obavljaju naplatu prihoda. S ciljem povećanja učinkovitosti naplate ured je između ostalog predložio sustavno i stalno provoditi propisane mjere naplate za potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda s ciljem izbjegavanja zastare i otpisa potraživanja, obavljati obračun i naplatu zateznih kamata s ciljem povećanja vjerojatnosti naplate potraživanja u rokovima dospjelosti. S Poreznom upravom ugovoriti obvezu informiranja lokalne jedinice, barem jednom godišnje, o izdanim rješenjima za naplatu poreza, obveznicima koji nisu podmirili dospjele obveze iznosu nepodmirenih obveza i poduzetim mjerama radi njihove naplate. Davati poslovne prostore u zakup putem javnog natječaja i po tržišnoj cijeni te kontinuirano objavljivati podatke o slobodnim poslovnim prostorima koji se daju u zakup uzimajući u obzir troškove objavljivanja. Zatim, ugovoriti obvezu pravne osobe koja obavlja naplatu prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo da lokalnu jedinicu informira barem jednom godišnje o dospjelim i nedospjelim potraživanjima za prodane stanove, kupcima koji nisu podmirili dospjele obveze iznosu nepodmirenih obveza, poduzetim mjerama radi njihove naplate, otplaćenim stanovima i uplaćenim sredstvima u

ili naziv. Dopuniti odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se odnosi na jasnije određenje datuma nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, primjerice, datum pravomoćnosti odobrenja nadležnog tijela za uporabu građevine, datum kupoprodajnog ili darovnog ugovora, datum pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, datum ugovora o najmu ili zakupu. Zatim izmijeniti zakonsku regulativu vezanu uz fiskalizaciju u prometu gotovinom u dijelu koji utvrđuje nadležnost na način da se utvrdi obveza dostavljanja podataka za obračun i naplatu poreza na potrošnju nadležnom poreznom tijelu. Uskladiti odluku o komunalnoj naknadi s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, odluku o grobljima s odredbama Zakona o grobljima i odluku o općinskim porezima s odlukom Ustavnog suda RH iz veljače 2007. godine. Zatim donijeti akte kojima će se urediti upravljanje grobljima, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje groblja te vođenje grobne evidencije u skladu s odredbama Zakona o grobljima. Prikupiti od turističkih zajednica na području lokalne jedinice podatke o sredstvima boravišne pristojbe te poduzimati mjere za ostvarivanje prihoda od boravišne pristojbe koji lokalnoj jedinici pripadaju na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi. Pribaviti od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije potrebne podatke kako bi se utvrdilo koriste li operateri javnih komunikacijskih mreža zemljište u vlasništvu lokalne jedinice za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu te ukoliko koriste poduzimati mjere za ostvarivanje prihoda od naknade za pravo puta. Zatim dopuniti odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina i Zakonu o nasljeđivanju na način da su sudovi i druga tijela obvezna dostavljati svoja rješenja i odluke lokalnim jedinicama odnosno da pravomoćna rješenja o nasljeđivanju dostavljaju nadležnom poreznom tijelu. Izmijeniti zakonske odredbe vezano uz koncesije na način da se na jednostavniji i učinkovitiji način uredi sustav davanja koncesija i praćenja naplate koncesijske naknade te da potpune i pravodobne podatke imaju sve zainteresirane strane posebno one koje ostvaruju prihode od koncesijskih naknada. Sustavno provoditi mjere informiranja stanovništva o značaju i namjeni za koju se proračunski prihodi naplaćuju te njihovom utjecaju na poboljšanje općih uvjeta života na području jedinica lokalne samouprave. Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se provedbom ovih preporuka povećala usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima te učinkovitost naplate prihoda jedinica lokalne samouprave. S obzirom da se preporuke ne odnose samo na lokalne jedinice nego i na druga državna tijela Državni ured za reviziju je po okončanju revizije izvješće dostavio i Ministarstvu financija, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu uprave, Ministarstvu prometa i infrastrukture, Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvu turizma s ciljem poduzimanja radnji za provedbu postupka. Hvala lijepa. Zahvaljujem se glavnom državnom revizoru, Ivanu Klesiću i ujedno mu se ispričavam što sam mu krivo izgovorio prezime kod najave. Pitam žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime HNS-a govorit će poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Milorad Batinić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni revizore sa suradnicima i suradnikom. Uvijek je interesantno raspravljati o izvješćima koja dobivamo od vas u prethodnim raspravama prošle godine kao što ću i ove godine uvijek sam ukazivao da je to jedan izuzetno vrijedan dokument makar se radi u ovom djelu isključivo o reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odličan pokazatelj stanja u gradovima, općinama, županijama što se tiče sposobnosti, ekiparnosti, načinu funkcioniranja pojedinih jedinica lokalne samouprave. U ovom izvješću definirane su određene preporuke što i kako poboljšati u funkcioniranju jedinica lokalne samouprave, ukazano je na određena moguća poboljšanja zakonskih rješenja. Nadam se kao što sam i kazao prethodnih godina da bi vjerujem da dostavljate ova izvješća i nadležnim ministarstvima u čijem resoru su, mogu se naći određene preporuke od Ministarstva financija, uprave, regionalnog razvoja, pravosuđa upravo sa, jer vi ste u ovim preporukama iznijeli određena poboljšanja odnosno određene probleme kod funkcioniranja jedinica lokalne i područne samouprave. Izvješće je samo po sebi velim izuzetno vrijedna materija prije svega od tabličnih prikaza gdje imamo od broja stanovnika, broja kućanstava, broja stambenih jedinca zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave a isto tako ono što je važno i prihodi i primici u jedinicama lokalne samouprave odnosno pojednostavljeno rečeno o proračunima jedinica lokalne samouprave. Isto tako dali ste određene preporuke sa ciljem poboljšanja funkcioniranja u tim jedinicama lokalne samouprave, naravno ovome izvješću pored redovitog revizorskog izvješća kojeg obavljate svake godine bilo bi dobro pridodati znači da date jedno izvješće integralno, ovo izvješće, revizorsko izvješće a isto tako bilo bi interesantno ono što ste provodili ono što uvijek provodite u jednom djelu jedinica lokalne samouprave, jedan segment učinkovitim upravljanjem nerazvrstanim cestama. Tada bi se vidjelo naravno da se pridodaju i izvorni porezni prihodi koji su definirani Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave, vidjeli bi se mogućnost i način budućeg funkcioniranja, budućeg ustroja odnosno sa ciljem decentralizacije o kojoj govorimo. Isto tako vidjelo bi se koje jedinice lokalne samouprave sve ove preporuke koje ste naveli u vašem revizorskom izvješću, koje sada a ono je manje-više vrlo mali broj jedinica je ocijenjen rekao bih vašom terminologijom bezuvjetno, svi su manje-više imaju uvjetna mišljenja, znači koliko su sposobne to odrađivati i u kojoj mjeri su limitirana ograničena s obzirom na broj zaposlenih odnosno sve govori o samim prihodima u jedinicama lokalne i područne samouprave. Nadam se da će jedan takav materijal praktički mislim da sve imate, bilo bi vrlo interesantno da to bude baza, podloga da možemo konkretnije i kvalitetnije raspravljati o samoj decentralizaciji ono što je tema uvijek se može manje-više po svakoj točki dnevnog reda koja se raspravlja ovdje uvijek se zakačimo i za taj dio. Ono što bih želio također kazati, moram priznati malo me iznenađuju određene određene kvalifikacije da tako velim, preporuke, odnosno ovi križići da budem precizniji u pojedinim sredinama znači jer to govori o broju preporuka i što nije valjalo. Vidim učinkovitost naplate vlastitih prihoda. Mislim da nema jedinice lokalne samouprave u kojoj niste dali preporuku, znači da bude bolja, da bolje obavlja. Isto tako ono što je izuzetno važno po meni a bio sam ukazivao u tome i u izvješću kad smo imali reviziju prethodne godine, znači jedna preporuka i samoj poreznoj upravi koja u većini jedinica lokalne samouprave vrši naplatu izvornih poreznih prihoda za jedince lokalne samouprave. Naime, iz vlastitog iskustva znam da smo nekoliko puta bili tražili upravo ono što vi tražite i što treba imati svaka jedinica lokalne samouprave kada se radi o gradskim porezima, da imamo bazu podataka, da imamo ažurnu evidenciju i da možemo pravodobno reagirati. Nažalost već treći mandat to sa poreznom upravom nisam uspio dogovoriti zato velim još jednom apeliram na vas da prije svega nadležno Ministarstvo financija uputite preporuku u tome djelu, mogu se složiti u jednom djelu tumačenja vezano na Porezni zakon da je to porezna tajna, međutim ne mogu se složiti da je to porezna tajna ukoliko tu poreznu tajnu znaju službenici grada koji su na neki način i državni službenici, znači, a određeni porezni službenici to znaju, koji su manje, da tako kažem, ajmo reći na rang nekakvoj ljestvici odgovornosti i samog posla koji obavljaju. Što se tiče naplate nekih gradskih poreza, znam iz iskustva da pojedine sredine i tu je dobro primjećeno, što se tiče same komunalne naknade koja je isključivo gradski prihod odnosno općinski, naprosto ne naplaćuju. Pogotovo one sredine ne naplaćuju isto tako probne naknade, tu je također preporuka vaša što podržavam, izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu. Međutim postavlja se isto tako pitanje zašto ne naplaćuju te prihode? Pogotovo, znam podatak nekoliko općina iz područja Varaždinske županije koje imaju prihode po glavi stanovnika na godišnjoj razini od 300 do 600 kuna. I to mogu razumjeti, naprosto nemaju od koga naplatiti. Isto tako znam da pojedine jedinice lokalne samouprave koje imaju 5 pa neke čak i 10 puta veće prihode, isto na neki način, rekao bih štede svoje građane i to isto ne naplaćuju tako da ne možemo jednako podijeliti odgovornost i na jedne ili na druge. Što se tiče, uvodno sam bio rekao, određenih preporuka, apsolutno podržavam, isto tako mogu kazati određena iskustva koja smo imali na području jedinica lokalne samouprave, to je prije svega što se tiče elektroničkih komunikacija, mi naprosto nemamo bazu podataka da bi mogli komunicirati, odnosno kontaktirati i da bi mogli i taj dio prihoda naplatiti. Nadam se da će se to u budućnosti promijeniti upravo sve sa ciljem da bi im po toj osnovi mogli svoje prihode povećati. Što se tiče ovih tablica, neću komentirati, uvodno sam kazao da bi bilo izuzetno važno podastrijeti nadležne ministarstvima. Ono što se ne mogu složiti, pogotovo za svoju sredinu to je informiranje građana. Tu je data preporuka da bih trebao bolje informirati svoje građane, naprosto izlazi mjesečno glasilo grada, web stranice su dnevno ažurirane, preko radio postaje građani su informirani, svako naselje ima oglasnu tablu gdje praktički sve što je bitno za informiranje građana imaju na uvid i svakodnevnom komunikacijom u prijemnom uredu grada mogu dobiti valjanu informaciju. E sada je pitanje u kojoj mjeri su pojedini građani, žele žele znati određenu informaciju? Ona im je dostupna, pitanje je ukoliko žele biti informirani. To je nešto naravno na što vi ne možete dati odgovor, to je njihovo, ali isto tako pogotovo ovaj dio, pogotovo sada što se tiče i određenih zakonskih rješenja koja naprosto primjenjujemo, svjestan upravo onoga dijela kad sam rekao da određene jedinice, radi se uglavnom o nekim manjim općinama, siromašnijim, siromašnijim gradovima koji naprosto nemaju financijskih mogućnosti dnevnog ili čak i tjednog ažuriranja podataka na svojim web stranicama, a kamoli još da bi mogle izdavati određeno glasilo kao informator da svoje građane mogu informirati. S time da to glasilo ide na svako kućanstvo i svako kućanstvo je mjesečno informirano, od proračuna, programa, aktivnosti, znači svaka kuna što se u proračunu utroši, oni su informirani, znaju za što je utrošena. Ali velim to također treba dovesti u kontekst onoga što sam govorio o samom prihodu, dal' je to 500 kuna ili kod nekoga čak 8 i 10 tisuća kuna po glavi stanovnika. I na kraju još jednom apel prema vama, zato ovo govorim i sa ove govornice, sve vaše ove preporuke usrdno molim pošaljite resornim i nadležnim ministarstvima da se detaljno upoznaju sa time i isto tako molio bih da složite jedan integralni dokumenat funkcioniranje jedinica lokalne samouprave, znači od prihoda, od svih ovih statističkih pokazatelja koje imate, a isto tako se nadam i očekujem da taj dokument, da će također doći na naše saborske klupe. Podržat ću vaše izvješće sa željom da taj dokument integralni dobijemo što prije. Hvala. Zahvaljujem. Za Klub nezavisnih zastupnika prijavio se Damir Kajin. Izvolite. Nisam znao da će se tako brzo krenuti, ali idemo ovako redom. Kad govorimo o ostvarenim prihodima i primicima lokalnim jedinica za 2011./2012. godinu onda vidimo da je ukupni prihod ostvaren 2011. godine bio 21,8 milijardi kuna, 2012. godine 21 milijarda i ili bolje rečeno državni rashodi iznosili su 118,7 milijardi kuna. Znači, na 5,3 kune koje bi pripali državi, lokalnoj samoupravi pripada 1 kuna. Ukupni prihodi i primici grada Zagreba, županije i gradova su ostvareni za 158,8 milijuna kuna ili 0,9% više u odnosu na 2011.dok su odnosu na prethodnu godinu prihodi primici općine ostvareni za 58,6 milijuna kuna ili 1,7% manje. Prema razinama lokalnih vlasti 39,4% svih prihoda i primitaka za 2012.su ostvarili gradovi, 29,1% od toga grad Zagreb, 16,1% županije, općine iako ih brojčano ima najviše sudjeluju u prihodima i primicima s 15,4%. I još samo da kažem da prema visini ostvarenih prihoda najveći broj lokalnih jedinica njih 338 ili 58,7% je ostvarilo prihode, primitke manje od 10 milijuna kuna, između 10 i 50 milijuna kuna prihoda i primitaka je ostvarila 171 lokalna jedinica ili 29,7%, a 64 lokalne jedinice ili 11,1% je ostvarilo prihode i primitke od 50 do 500 milijuna kuna. jedino grad Zagreb, grad Rijeka, grad Split 2012.godine ostvarili su veće prihode od 500 milijuna kuna. Kada govorimo o ostvarenim prihodima i primicima lokalnih jedinica za 2012.ja ću ovdje staviti samo naglasak na Županiju Istarsku. Ti prihodi su ostvareni u visini znači bez komunalnih poduzeća u iznosu od milijardu 459 milijuna kuna i to na način da su prihodi od poreza iznosili 667 milijuna kuna, porez i prirez na dohodak 525 milijuna kuna, porez na promet nekretnina 61 milijun kuna, županijski prihodi, općinski itd. 80 milijuna kuna, pomoći 146 milijuna kuna, prihod od imovine 136 milijuna kuna, od upravnih pristojbi 336 milijuna kuna,itd. Ponavljam, znači 20 županija plus Grad Zagreb ostvarili su prihod od 21 milijun 992 kune ili 5,3 kune ide državi 1 kuna ostane lokalnoj samoupravi. Ono što je zanimljivo da na dan 31.12.2011.godine jedince lokalne samouprave imale su 8,6 milijardi kuna nenaplaćenih prihoda. 5,4 milijarde kuna to su bili prihodi poslovanja, a ostalo od prodaje na imovinu znači nisu ostvarili. Od 5,4 milijardi većina se odnosi na administrativne pristojbe i komunalne naknade. Najviše nenaplaćenih prihoda je u gradu Zagrebu 3,2 milijuna kuna, Splitsko-dalmatinskoj županiji milijardu 200, Primorsko-goranskoj 663 milijuna kuna i u Županiji Istarskoj 536 milijuna kuna. u velikoj mjeri to ovisi i od gospodarskog trenutka u kojem se nalaze prije svega naše gospodarstvo odnosno u kojem se nalaze građani. Kako vrijeme odmiče, poglavito kada imamo na umu građane, zbog porasta njihove osobne nelikvidnosti vjerujem da će se ti omjeri ili mogu se ti omjeri i radikalno mijenjati na gore. Rekoh da prihodi u Županiji Istarskoj iznose tih spomenutih milijardu 469 odnosno milijardu 500 milijuna kuna. 6 područja je revizija navela, kada govorimo o toj naplati znači od naplate gdje oni primjećuju nedostatke naplata vlastitih prihoda, onda naplata kod baze podataka zapravo te njihove primjedbe idu pa na računovodstvene evidencije itd. I ono kada govorim o Istri nisam mogao vjerovati da je po svim tim točkama, ukupno 6, najgoru ocjenu dobio grad Buzet, a od općina Kršan i Oprtalj. grad Buzet u svemu je bio negativan uz općinu Kršan i Oprtalj, drugi gradovi su imali nepravilnosti u 3, 4 ili 5 mjera. Treba i to reći da potraživanja Županije Istarske 2010.bila su čak i veća nego 2011., 2010.su iznosila 597 milijuna kuna i općenito lokalna samouprava 2010.potraživala je 8,9 milijardi kuna, 2011. 8,6 milijuna kuna. Bez obzira na sve, a imajući na umu upravo ove odnose unutar tih 21,9 milijardi kuna ili gotovo 22 milijuna kuna da budem precizniji 21 milijarda 992 milijuna

otpada 6,4 milijarde kuna ili rekoh 20,1% ukupnih prihoda. Na županije nažalost svega 16,1% a što se tiče ovih općina tu smo negdje na 15%. Država bez obzira na sve zrela je za jednu radikalnu decentralizaciju ali bogami i za jednu reorganizaciju

ovog revizorskog izvješća, tu nemamo ni što dodati, ni što oduzeti bitnije bi bilo kako to pratiti recimo na lokalnoj razini i vjerovati da će se eto gospodarske prilike promijeniti te da će gospodarstvo i građani doći u situaciju da mogu bezbolnije pratiti ili zadovoljavati svoje obveze. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana Đurđica Plančić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani glavni državni revizore sa suradnicima, kolege i kolegice. Pred nama je Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji i učinkovitosti naplate prihoda jedinica lokalne, odnosno područne samouprave u Republici Hrvatskoj. Prema unaprijed utvrđenim kriterijima predmet revizije bile su aktivnosti lokalnih jedinica na naplati i kontroli naplate vlastitih prihoda i potraživanja za te prihode. Državni ured za reviziju je ovaj zaista obiman posao koji je obuhvatio svih 576 jedinica lokalne, područne samouprave obavio u vremenu od ožujka 2012. do ožujka 2013. godine. Iako su analizirane aktivnosti i podaci za 2010. i 2011. godinu rezultati revizije prema našem sudu još uvijek su vrlo aktualni. Na preko 3000 stranica Izvješća prikazani su osnovni podaci o svakoj lokalnoj jedinici ostvarenim vlastitim prihodima po vrstama, potraživanja po vrstama i rokovima dospjelosti, te nalazi i preporuke za povećanje učinkovitosti naplate prihoda zbirni po županijama i pojedinačni za svaku jedinicu lokalne samouprave. Treba svakako pohvaliti Državni ured za reviziju na vrlo temeljito obavljenom poslu u koji je uložen trud svih područnih ureda. Izvješće sadrži i očitovanja lokalnih jedinica o nalazima revizije koja nam daju obrazloženja nastalih nepravilnosti. Rezultati revizije daju nam odgovore na pitanja. Prvo, da li je naplata vlastitih prihoda učinkovita. I drugo, ako nije što bi trebalo poduzeti da se učinkovitost poveća. Ukupni prihodi i primici svih lokalnih jedinica u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 21,9 milijardi kuna i manji su za 3,5% u odnosu na ostvareno u 2010. Pri Pri tome najveći pad prihoda bilježe općine 5,5%, zatim gradovi 4,3%, manji grad Zagreb 2,9%, a najmanje županije 0,3%. Podatak o daljnjem smanjenju ukupnih prihoda lokalnih jedinica ne iznenađuje s obzirom na trend smanjenja gospodarskih aktivnosti, ali i sve oskudnijih doznaka iz državnog odnosno županijskih proračuna. Stoga pitanje što učinkovitije naplate vlastitih prihoda postaje za svaku lokalnu jedinicu prvorazredno pitanje. Ukupni vlastiti prihodi lokalnih jedinica u 2011. godini iznosili su 6,9 milijardi kuna i manji su za 2,1% u odnosu na ostvareno u 2010. U strukturi ukupnih prihoda vlastiti prihodi sudjeluju sa 31,4% što je različito po županijama. Njihovo učešće najveće je u Istarskoj županiji 48,4% a najmanje u Krapinsko-zagorskoj 18,8%. Lokalne jedinice na kraju 2011. godine iskazuju potraživanja u iznosu od 8,6 milijardi kuna što je isto tako za 3,4% manje od stanja 2010. godine. Tako je učešće potraživanja u ukupnim prihodima smanjeno sa 39,2% na 36,8% krajem 2011. godine. Međutim, odnos dospjelih potraživanja i ukupnih vlastitih prihoda znatno je nepovoljniji, a zbirno su ta potraživanja u pojedinim županijama veća i od ukupnih godišnjih prihoda. U gradu Zagrebu su veća za 43%, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 62,3% od ukupnih vlastitih prihoda. Većina lokalnih jedinica tijekom 2011. godine obavila je otpis potraživanja. Ovdje treba napomenuti da je tek u 2012. godini Vlada donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomični otpis potraživanja čime je i lokalnim jedinicama konačno propisan, pa tako i znatno olakšan postupak naplate i otpisa potraživanja. Brojne jedinice nisu obračunavale niti naplaćivale zakonske zatezne kamate obveznicima koji ne plaćaju obveze u rokovima dospijeća. Kao što sam već rekla naplata vlastitih prihoda vitalno je pitanje funkcioniranja lokalnih jedinica, pa nas iznenađuje podatak kako čak 49% lokalnih jedinica nije uvelo sve prihode koje su im prema propisima mogle i trebale ostvarivati. Njih čak 159 ili 27,6% nije poduzelo baš nikakve mjere naplate potraživanja, a njih 90 ili 15,6% od svih raspoloživih mjera naplate uputilo je samo opomene. Prihodi koji se iz različitih razloga nisu naplaćivali su grobne naknade, spomenička renta, porez na kuće za odmor, prihodi od boravišne pristojbe, naknada za pravo puta, a vrlo često i prihodi od zakupa ili prodaje poslovnih prostora ili zemljišta. Revizijom su utvrđeni propusti, nepravilnosti kod većine lokalnih jedinica od toga da su propustile naplatiti pojedine prihode, zatim propusti organizacije i kontroli naplate prihoda, vođenju računovodstvenih evidencija u bazama podataka, te gotovo u svima u nedovoljnom informiranju stanovnika o značaju javnih prihoda, njihovoj namjeni i korištenju. Treba izdvojiti i pohvaliti rijetke lokalne jedinice kojima Državna revizija nije našla zamjerke i koja učinkovito naplaćuje svoje prihode, a to su gradovi Bakar, Čakovec Čakovec i Kutina, te općine Blato, Drnje, Đelekovec i Hlebine. Državni ured zaključio je kako naplata prihoda nije učinkovita, te da ima još puno prostora za njeno povećanje kako na strani zakonodavca da poboljša regulativu, tako i u samim lokalnim jedinicama da poduzmu potrebne mjere. sada ću se osvrnuti, s tim ciljem dakle da uputi jedinice lokalne samouprave na poduzimanje mjera Ured državne uprave uputio je 2404 preporuke koje će im biti od velike koristi u usklađivanju poslovanja poslovanja sa propisima, te povećanju učinkovitosti naplate. Osvrnut ću se na najčešće nepravilnosti i probleme na koje nas Izvješće upozorava. Naplatu županijskih, gradskih i općinskih poreza većina jedinica prenijela je na Poreznu upravu. Iz nalaza revizije, te očitovanja čelnika vidljivo je da suradnja u tom odnosu nije zadovoljavajuća. Naime, Porezna uprava ne dostavlja jedinicama lokalne samouprave analitičke podatke o dužnicima, izdanim rješenjima i mjerama naplate pozivajući se na poreznu tajnu. Jedinice tako nemaju mogućnost utjecati na učinkovitu naplatu poreza pa tako nisu ni poduzele odgovarajuće mjere. Unatoč ponekad i ugovorenoj obvezi Porezna uprava ne dostavlja analitičke podatke jer joj to predstavlja dodatni posao i opterećenje. Uočen je problem loše naplate poreza na kuće za odmor i to prvenstveno zbog poteškoća kod utvrđivanja vlasnika tih kuća, njihovih OIB-a i adresa. Iako postoji propisana obveza vlasnika ovih kuća da svake godine redovito prijavljuju poreznom tijelu svoje nekretnine oni to ne čine a jedinice lokalne samouprave nemaju instrumente da ih na to prisile pa se snalaze na različite načine. Kod toga veliki problem predstavlja i nenaplativa potraživanja koja su nastala zbog čestih promjena vlasnika tih nekretnina, a Porezna uprava odbija zastarjela potraživanja otpisati bez jasnog očitovanja prethodnih vlasnika. Kod naplate poreza na nasljedstva i darove također je uočen problem utvrđivanja obveznika jer nije propisana obveza javnih bilježnika da lokalnim jedinicama dostavljaju rješenja o nasljeđivanju i darovanjima. Također je isti problem i kod naplate poreza na cestovna motorna vozila i plovila. Tijela kod kojih se vrši registracija također nemaju takvu obavezu da dostavljaju podatke o vlasnicima vozila i plovila. Revizija redovito pa i u ovom izvješću konstatira kako većina lokalnih jedinica daje svoje poslovne prostore u zakup bez naknade i bez provođenja javnih natječaja što je suprotno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. I to najčešće udrugama i drugim neprofitnim organizacijama. Striktno tumačenje ovog propisa stvara lokalnim jedinicama stalne probleme. U pokušaju da se to nerazumijevanje otkloni udruga gradova već je predložila dopune ovog zakona prema kojim bi se njegove odredbe odnosile samo na subjekte koji tržišno posluju tj. trgovačka društva i obrtnike dok bi se lokalnim jedinicama trebala ostaviti sloboda da po blažim kriterijima dodjeljuju prostor za rad neprofitnim organizacijama koje su im partneri u području pružanja javnih usluga, u socijali, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu i drugim područjima. Obračun i naplate prihoda za deponiranje otpada jedinice lokalne samouprave uglavnom su povjerile trgovačkim društvima u svojem vlasništvu. Često bez odgovarajućeg ugovora o međusobnim odnosima i bez obveze da se ti prihodi uplaćuju u proračune pa zato nemaju podatke o iznosima obveza građana i poduzetim mjerama naplate. Pri naplati komunalne naknade i doprinosa također postoje problemi zbog izostanka saznanja o prodaji nekretnine, promjeni vlasnika ili korisnika, prestanku rada trgovačkog društva ili obrta, međutim postoji i problem zbog toga što u Zakonu o komunalnom gospodarstvu nije precizno određeno vrijeme nastanka obveza plaćanja plaćanja te naknade. Županije se susreću s problemom naplate prihoda od naknade za upotrebu pomorskog dobra. Očevidnik brodica, odnosno upisnik jahte vode lučke kapetanije. One županijama zbog izrade rješenja dostavljaju podatke međutim one često nisu ažurne niti su podaci jasni. Rješenje po kojem se ti očevidnici u lučkim kapetanijama vode prema mjestu priveza plovila nije se pokazalo praktičnim rješenjem. Jedinice lokalne samouprave suočene su s ogromnim otporom operatera u pokušaju da naplate prihod od naknade za pravo puta. Najčešće operater nije izradio katastar vodova ili traži da jedinica lokalne samouprave dokaže kako su to javne površine u njihovom vlasništvu što svakako nije jednostavno ispuniti. Pa ovdje treba inzistirati na aktivnijoj ulozi Agencije za poštu i elektroničke komunikacije i striktnoj primjeni Zakona o elektroničkim komunikacijama. Zaključno, revizija je pokazala da s jedne strane je potrebno doraditi zakonske propise, a s druge strane čelnici lokalnih jedinica trebaju poduzeti ozbiljne mjere na boljoj organizaciji svojih službi, a sve kako bi se unaprijedio sustav naplate prihoda. Propisi koje treba doraditi su sljedeći: Zakon o komunalnom gospodarstvu, odredbe o fiskalizaciji u prometu gotovinom, zakonske odredbe o registraciji brodica i jahti, Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora sve na način da se obavežu znači porezni organi da dostavljaju jedinicama lokalne samouprave adekvatne podatke, zatim Zakon o nasljeđivanju i Zakon o porezu na promet nekretnina kako bi se i sudovi i javni bilježnici obvezali dostavljati rješenja i odluke. I konačno dakle zakonom bi nekako trebalo obavezati sva nadležna tijela da objave sve promjene vezane uz promet nekretnina, osnivanje i prestanak rada trgovačkih društava i obrta. S druge pak strane zadaci jedinica lokalne samouprave jesu uvesti naplatu svih prihoda za koje su im dane zakonske mogućnosti, preispitati mogućnost i ekonomičnost preuzimanja samostalne naplate što većeg broja tih prihoda, poduzimati sve propisane mjere za naplatu potraživanja, a temeljem Uredbe Vlade propisati i primjenjivati kriterije i mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomični otpis potraživanja. Kontinuirano raditi na ažuriranju baze podataka o obveznicima na svom području, s Poreznom upravom ugovoriti obvezu dostave analitičkih podataka, ustrojiti evidencije zemljišta i druge imovine u svom vlasništvu radi ostvarivanja što većeg prihoda od zakupa i prodaje imovine. Stalno unapređivati informacijski sustav, donijeti i provoditi program informiranja stanovnika o naplati i namjeni proračunskih prihoda, utrošku i utjecaju na zadovoljavanje javnih potreba kao jednog od vrlo značajnog instrumenta za bolju naplatu. Iako većina lokalnih jedinica ocjenjuje da nema dovoljan broj stručnih osoba za naplatu i kontrole naplate prihoda čelnici bi trebali sagledati i koristi od boljeg ekipiranja i trajanje dodatne edukacije svojih službenika. Nužno je također unaprijediti suradnju lokalnih jedinica i državnih tijela koje imaju podatke te međusobnu razmjenu istih. Dakle, na kraju nitijedno izvješće nije samo sebi svrha već treba poslužiti kao podloga za analizu stanja i poduzimanja mjera za otklanjanje uočenih problema. tako će se nadamo i ovo izvješće sa svim podacima informacijama i preporukama biti dobra podloga odgovornim čelnicima da poduzmu potrebne mjere za što učinkovitiju naplatu prihoda kao osnove za što kvalitetnije funkcioniranje njih samih ali i društva kao cjeline i zato će Klub SDP-a ovo izvješće prihvatiti. **Stazić, Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike, prvo poštovani Stjepan Milinković, izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. kolegice Plančić pozorno sam pratio vašu raspravu i suglasan sam sa većim djelom razmišljanja a i onom djelu poglavito gdje nudite i određena rješenja ali javio sam se zato što ste spomenuli dvije općine iz moje županije, to su Drnje i Đelekovec koje mogu biti kao primjeri ali to pokazuje kako evo naše jedinice lokalne samouprave, kako brinu, kako skrbe da te svoje proračune kakvi god bili napune, da rješavaju svekoliku problematiku, dakle onih koji to traže od njih ali se susreću isto tako sa bezbroj prepreka u svom djelovanju. Pa ako oni naplate i osiguraju, krenu u nekakav kapitalni projekt ostvarenje, onda ide ona famozna javna nabava, e tu su neizmjerni, sad više nije dovoljno da oni profesionalni žalitelji krenu u tijeku …/Govornik se ne razumije./… već sad na početku dok podignu, već sad su to mjere usavršili taj svoj mehanizam da je to prestrašno. Druga stvar je koju sam primijetio a to ste govorili o onoj naknadi za udruge, za udruge i tu ste uistinu sam suglasan u tom djelu. Pa te udruge dolaze sve dolaze u te jedinice lokalne samouprave da traže sredstva i treba ih podržavati da mogu funkcionirati jer oni održavaju život nad tim prostorima i kulturni i športski i svekoliki i mislim da uistinu su od nemjerljivog značaja i na bilo koji način otežavati im naravno u zakonskoj proceduri da ne mogu to ostvariti, mislim da je to teško i da to treba imati u vidu i u tom smislu i ovaj prijedlog zakonskog rješenja je svakako za pozdraviti. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani Ante Sanader. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi revizore i kolegice poštovana. Mi što se tiče revizije tu nemamo šta posebno govoriti, ljudi odrađuju svoj posao korektno, ja ga mogu samo pohvaliti evo kao bivši čelnik lokalne uprave te ljude koji dolaze u reviziju jer su oni korektni i odrađuju stručno i profesionalno svoj posao. Međutim, bit je ovo o čemu ste vi govorili, a to je koje probleme imaju lokalni ljudi koji vode lokalne jedinice kako lokalne tako i regionalne samouprave i mi trebamo naći načina kako njima pomoći, jer evo gospodin Milinković a i vi ste istakli nekoliko primjera gdje su čelnici lokalne uprave nemoćni i vi to znate iz vlastitog primjera što ste mogli napraviti i kakve su vam bile mogućnosti za realizaciju i naplatu pojedinih stari. Nema lokalnog čelnika, ovdje ih ima dosta i u Saboru koji sjede, koji ne žele naplatiti jer ne bi bio normalan, želi naplatiti prihod ali koji su mu alati na raspolaganju i što on to može napraviti da bi onda došla revizija ili netko sa strane pa mu držao predavanje a oni opet rade po zakonu i rade ono što moraju napraviti. Ali mi smo sad odgovorni kao saborski zastupnici i Vlada RH koju trebamo predlagati, koju trebamo ova iskustva koja imamo iz lokalne uprave, vi ste ih naveli ovdje nekoliko koje mi sad moramo potencirati i nastojat da se to riješi jer naplate prostora udrugama pomorsko dobro gdje je opći nered gdje nije uknjiženo ništa, gdje jedinice, npr. županije uopće nemaju sredstava za ići riješiti kvalitetno pomorsko dobro jer ga morate uknjižit, prvo ga registrirat pa ga uknjižit u knjige od katastarskih do sudskih a onda nastaje opći nered i sad onda tražite od tog čelnika da on naplati, on nije naplatio pomorsko dobro. To je tragično. Zato mislim i apeliram da evo i vi i svi ovdje čelnici lokalne uprave moramo potencirati promjenu takvih zakona i mi pomoć čelnicima lokalne samouprave jer znamo koliko smo mi imali problema kada smo tamo bili. Zahvaljujem. Sad imamo točno toliko vremena da čujemo i stajališta Kluba HDZ-a pa pozivam poštovanog zastupnika Tomislava Klarića da dođe za govornicu. Poštovani potpredsjedniče Sabora, državni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. čuli smo i u prethodnim točkama dnevnog reda što znači izvješće o obavljenim revizijama. Ovdje u ovom izvješću u obavljenoj reviziji naplate prihoda u jedinicama lokalne i regionalne samouprave složit ću se sa svima onima koji su isticali značaj nalaza revizije u onom smislu poboljšanja načina rada i u jedinicama lokalnih samouprave, regionalne samouprave po meni tako nešto bi trebalo učinkovitije odrađivat i u djelokrugu rada ministarstava. Zašto možemo reći da su dobre strane ovog izvješća što imamo na jednom mjestu analizu cjelokupnog područja RH dakle dakle u 21 županiji, 127 gradova, 429 općina, 577 jedinica lokalnih i regionalnih samouprava. Ono što je bitno u ovom izvješću a možda počesto možda počesto se zanemaruje to su podaci iz tablica i mislim da bi svi oni koji su u promišljanjima ukidanja jedinica lokalnih samouprava u kritikama rada lokalnih samouprava trebali malo bolje pogledati te tablice u kojima je jasno navedeno koliko ima jedinica lokalnih samouprava, koliko zaposlenih u tim jedinicama samouprava i ono što svaka analiza govori od jedinica lokalnih samouprava i današnjeg ustroja od 94 godine na ovamo u analizama koje smo mi radili na području Primorsko-goranske županije sve jedinice lokalne samouprave koje su izašle primjerice iz sastava grada Rijeke, formirale se samostalno neke i do 990% su povećale i svoje prihode sa ne bitno većim povećanjem broja zaposlenih na tom području. Što se tiče proračunskih korisnika i same uloge jedinica lokalnih samouprava interesantni su podaci i u tablici broj 6. U toj tablici vidljivo je da gotovo 526 jedinica lokalnih samouprava ima uglavnom do 5 nekakvih proračunskih korisnika, radi se vjerojatno uglavnom o dječjim vrtićima, gradskim knjižnicama, ustanovama onog tipa gdje male jedinice lokalne samouprave mogu poboljšati kvalitetu i standard života i standard svojih građana. Dok u onim preostalim to se radi o većim gradovima ima i do 40, odnosno u većim gradovima, sjedištima županija i županijama. Ono što svakako zabrinjava iako su ovdje napravljeni usporedni podaci 2010./2011. gdje nije bilo većih razlika u prihodima između 2010./2011., uglavnom se te razlike svode na nekih 99 i nešto posto. Bit će interesantno vidjeti podatak u narednim izvještajima revizija gdje će se usporediti sadašnja situacija. Ja s kojim god čelnikom i kolegom iz jedinica lokalnih samouprava na području i Primorsko-goranske županije pa i ostalih županija sam razgovarao, svi od njih pa i ja govorimo da nikad nije bilo gore nego što je danas. Po pitanju i pritisaka na jedinice lokalne samouprave, po nametanju daljnjih obveza koje će te jedinice lokalne samouprave moraju ispoštivati, a preuzimanjem i smanjenjem prihoda koje sigurno imamo. Što se tiče preporuka Državne revizije one su u svakom slučaju dobre, korisne i trebamo ih poštivati. Mislim da ne treba, netko je tu, čini se kolega Gjurković spomenuo ili vaš prethodnik spomenuo one križiće u tablici, koje jedinice lokalne samouprave nisu dobile nikakvih preporuka ili naputaka. Inače u nalazu revizije je navedeno da ima 2404 preporuke na čitavom području. To ne znači da su te jedinice lokalne samouprave neučinkovite ili da nisu htjele, odnosno trudile se da ispune sve te propise. Međutim, čitav je niz naslijeđenih situacija koje jednostavno ograničavaju jedinice lokalne samouprave da učinkovito naplaćuju sve svoje prihode. Ovdje sam već govorio o problemima katastra, ovdje u nalazu revizije spominje se i služnost putova elektroenergetskih i telekomunikacijskih mreža. Velikih broj jedinica lokalnih samouprava jednostavno nije u mogućnosti naplatiti takav nekakav prihod jer niti operateri niti mi na područjima jedinica lokalne samouprave nemamo tih podataka kolika je točna izgrađenost mreže vlasništvo samih tih putova, dakle totalno nesređena situacija na velikom, velikom broju jedinica lokalnih samouprava i to je jednostavno nemoguće preko noći izbjeći, a da se ne dobije nekakvo takvo mišljenje ili nekakav takav naputak. Ovo mogu slobodno govoriti da je tome tako budući evo, vidjeli ste i u izvješću da sam i ja između ona tri grada koja nismo dobili praktički nikakvo mišljenje ni naputak već smo svrsishodno i učinkovito obavljali naplatu, ali ovo ne govorim iz razloga da bih hvalio nekoga već čisto iz razloga da je težak i dugotrajan put do toga cilja. Dakle, ne može se preko noći bez obzira na nalaze, bez obzira na sav trud unutar jedinica lokalne samouprave tako nešto postići bez nekakvih većih problema i nekakvih predradnji koje prije toga treba odraditi. Evo, govorili ste o naplati komunalne naknade i prihoda jedinica lokalne samouprave. Sam dokaz da je to nemoguće postići i napraviti bolju naplatu vam je i ovaj Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. vidite kolike desetine tisuća zahtjeva je za naplatom, za legalizacijom bespravnih objekata jedinice lokalne samouprave. Odgovorno vam tvrdim dan danas bez obzira koliko odrađivali na terenu, nemamo točne podatke o površinama obiteljskih stambenih jedinica na području lokalnih samouprava da bi mogli točno obračunati komunalnu naknadu. Naprosto iz razloga jer je zatečeno stanje takvo da je dolazilo do, već na izgrađenim objektima koji su prikazani površnu do značajnih proširenja, do dogradnji, do novogradnji o kojima nema točne evidencije. Kako se uspije u tome da se dođe do nekakve točne evidencije iziskuje znatne troškove koji su u manjim jedinicama lokalne samouprave jednostavno nemogući u kratkom periodu odraditi, to je snimanje zračno, GIS karte, kompletna obrada čitavog terena, a onda i snimanje i mjerenje svakog objekta ponaosob na područjima jedinica lokalnih samouprava. Ovdje ste se dotakli i kuća za odmor, imamo situaciju takvu, a i u izvješću Europske komisije o bogatstvu, ajmo ajmo to tako nazvati, naših ljudi u nekretninama. Neki imaju po dva, tri objekta stambene kuće koje su naslijedili od roditelja ili ne. Da li takav objekt smatrat kućom za odmor ukoliko netko živi u većem gradu, a preko ljeta privremeno boravi u toj nekakvoj naslijeđenoj kući, što je činjenica da je to tako? Evo na terenu imamo takvih situacija, danas se ljudi javljaju sa nekakvim uplatnicama za struju gdje se vidi da je platio samo paušal i kao nastoji time dokazati da on ne boravi u tako nekakvoj, ne koristi takav nekakav objekt, jednostavno treba na neki način i educirati naše sve građane jer oni jednostavno i ne znaju svu tu problematiku. Ono što je posebna opasnost i što će nam se dogoditi u narednim godinama, a vidjet će se, u to sam uvjeren iako sigurno je da Državna revizija nije mogla odraditi taj posao da napravi reviziju 2012./2013., mislim da će ti pokazatelji, a naročito ova 2014. biti jako, jako loši s osnova prihoda, odnosno proračuna jedinica lokalnih samouprava. Ukinuli smo Zakon o brdsko-planinskom području, jučer je bio i tu spomenut Gorski Kotar Fužine ono što se gore događa, štete su ogromne i na infrastrukturi i na objektima. Čime će te jedinice lokalne samouprave uspjeti sanirati takve nekakve štete kada smo im ovdje u Saboru nedavno za za proračun već u 2014.uzeli one prihode na koje su računali na osnovu uzimali kredite? Isto tako ovdje se spomenuo odnos Porezne uprave i podaci koje dostavljaju jedinicama lokalne samouprave. Mi smo kroz nekoliko godina žestoke da tako kažem ne borbe, nego traženja određenih podataka na kraju presjekli i rekli sada ćemo sami. I kada smo krenuli sami tek tada smo sa dva djelatnika u dva odjela jednostavno uspjeli uprihodovati sve te porezne prihode koje smo trebali jer nismo više preko Porezne uprave uprave krenuli u naplatu to. I na kraju krajeva zašto plaćati onih 5% na osnovu ugovora s Poreznom upravom kada tih 5% može ući u proračun jedinica lokalne samouprave. Ono što ostaje da naplati Porezne uprave i to mislim da tu više nakon uvođenja fiskalnih blagajni nije uopće sporno, to je porez na potrošnju jer mislim da je tu vrlo učinkovit taj dio naplate tih prihoda. Eto imamo tu spomenuti i problem trgovačkih društava. Veliki broj manjih jedinica lokalne samouprave imaju zajednička nekakva komunalna društva sa većim gradovima i općinama komunalna društva sa većim gradovima i općinama i mislim da je tu velik problem. Ukoliko pogledate nalaz revije grada Rijeke, a dotaknut ću se grada Rijeke zato jer tamo živim i dobro znam tu problematiku, uvijek narodna poslovica kaže "Tko jači, taj kvači" tih 50 i nešto posto u odlučivanju znači upravo ono što možete iščitati u nalazu revizije za grad Rijeku, pa se događa da mi ostali suvlasnici tih trgovačkih poduzeća nemamo preveliku odnosno uopće moć u odlučivanju što će se raditi s tim sredstvima. A ovdje vidimo da dio sredstava koje mi prikazujemo u svojim proračunima, a koji su ukalkulirani u cijeni za razvoj komunalnih društava se samo tablično prikazuje u našim proračunima da taj novac nikada ne ulazi u naš proračun već ostaje na računima trgovačkih društava i komunalnih i onda oni s tim sredstvima razvijaju prema naputku onog tko je većinski vlasnik i mislim da taj dio bi trebalo posebno obraditi i s tim dijelom se naročito pozabaviti. Jer ne može nekakvo komunalno društvo sa sredstvima koja uprihoduje u cijeni za razvoj, a naplaćeno je na području nekakve jedinice lokalne samouprave s tim novcem baratati na način da posuđuje nekakvim ekstra društvima ili pak gradu koji je u njegovom suvlasništvu za nekakve desete radove, a znamo Zakonom o komunalnom gospodarstvu za što su ti poslovi namijenjeni. Ovo nije kritika niti na grad Rijeku nego problem koji očito nije samo naš dolje u primorju nego vjerojatno na širem području RH. Evo što reći na kraju o nalazu revizije, moglo bi se puno u detalje ići što i kako i koje poteškoće su sve na terenu. Međutim jedan od interesantnih podataka na čitavom području RH od svih tih 577 jedinica lokalne samouprave uključujući gradove, općine i županije 320 jedinica lokalnih samouprava ima do 10 zaposlenih. Dakle taj dio priče je čitav teren RH bez obzira na njihovu razvijenost ili ne razvijenost, na njihove prihode ili ne prihode ali tih do 10 stanovnika u tih 320 jedinica lokalne samouprave su servis svojim građanima. ukoliko pogledate u bilo kojem dijelu RH pa i onom najnerazvijenijem te jedinice lokalne samouprave su nekakav generator razvoja, izgradnje ako ništa drugo održavanja nekakvih nerazvrstanih cesta, poboljšavanja standarda svojih građana pa i sa minornim sredstvima s kojima raspolažu. Dok su nekadašnji veliki centri bili isključivo usisavači i ljudi i novca s tog šireg područja i radili su samo ono što je njima bilo u interesu dok su svi okolo njih bili nekakvi repovi gdje se ulagalo ako se ulagalo na osnovu nekakvih političkih volja. U svakom slučaju evo ja pozdravljam vaš nalaz. Zahvaljujem se ne samo vama jer vi ste tu u Zagrebu nego svim vašim ljudima na terenu. Svaka njihova primjedba i ovih 2770 i koliko naputaka i preporuka preporuka ste dali. Ja njih ne doživljavam i mislim da ih nitko ne bi smio doživljavati kao bilo kakvu kritiku jer to su korisni savjeti kako poboljšati naš rad na terenu, kako poboljšati učinkovitost i kako biti što kvalitetniji. Hvala Zahvaljujem. Imamo prijavljeno nekoliko replika ali nažalost za njih sada nemamo vremena. Čut ćemo ih u 15,00 sati. Određujem stanku. Hvala. Hvala.